Danas ćemo raspraviti još jednu točku dnevnog reda, to je - Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije u 2013. godini; Podnositelj izvješća je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo temeljem članka 15. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Materijal ste primili. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite, poštovani predsjednik Uprave HAMAG-a uvaženi Darko Liović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Pred vama se nalazi Izvještaj o radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije za 2013. godinu. Ukoliko bi dakle u nekoliko rečenica trebao opisati rad Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije u 2013. godini to bi definitivno bilo sljedeće: jačanje uloge agencije, dakle daljnje jačanje uloge agencije u razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, početak početak suradnje sa Međunarodnim financijskim institucijama i asocijacijama gdje je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije zaključila zajedničke projekte i pandane sa Europskom bankom za obnovu i razvoj i posebno što je za nas bitno Europskim investicijskim fondom. Nadalje, to je isto tako iskorak u transparentnosti u radu agencije kao i otvorenosti agencije gdje su sva jamstva i sve potpore dakle koje su dodjeljivane putem programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije transparentno objavljivana na Internet stranicama HAMAG INVESTA, a isto tako su i prezentirana u izvješćima koja se nalaze odnosno izvještaju koji se nalazi pred vama. Bilo je to tako isto tako i godina 2013. novih inovativnih proizvoda i alata koje smo ponudili malim i srednjim poduzetnicima u RH za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Spomenut ću samo dakle početak provođenja pilot-projekta mikrokreditiranja za poduzetnike početnike kao i uvođenje novog jamstvenog programa, dakle do 18 milijuna kuna za poticanje prerađivačke industrije i turizma. Dame i gospodo zastupnici dakle dozvolite mi samo ukratko da u nekoliko rečenica se osvrnem na te najvažnije aktivnosti HAMAG INVESTA i da vas ukratko dakle obavijestim koji su to rezultati koji su postignuti u 2013. godini. Najvažnija naravno aktivnost jest izdavanje jamstava i ono što moram dakle konstatirati u 2013. godini broj odobrenih projekata je iznosio 410 što znači povećanje od gotovo 70% u odnosu na 2012. godinu kada je HAMAG INVEST pratio 243 projekta u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. Što se tiče vrijednosti izdanih jamstava u 2013. godini odobreno je ukupno 450, nešto malo više od 450 milijuna kuna jamstava, što je povećanje sa 315 milijuna kuna iz 2012. godine. Što se tiče investicija koje su pratile jamstva, dakle na taj način omogućen je plasman preko milijardu i 400 milijuna kuna investicija u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, dakle u 2013. godini. Što je povećanje sa 920 milijuna kuna iz 2012. godine. Naši očekivani učinci i praćenje učinka ovih mjera kroz izdana jamstva jest da smo u 2013. godini poduprli otvaranje novih 1146 radnih mjesta. Što se tiče dakle najviše odobrenih jamstava po profilu dakle samih jamstava ono što posebno veseli da je najviše jamstava i projekata odobreno u kategoriji novih poduzetnika, onih poduzeća odnosno novih tvrtki koje su tek krenule na tržište i dakle ta poduzeća upravo i najviše trebaju pomoć države prilikom dakle istupanja na tržište. Također, što se tiče dakle programa rast, tu je došlo dakle do povećanja izdanih jamstava. Dakle u 2013. godini podržano je 105 projekata, a isto tako ne treba zanemariti i izdana jamstva po programu likvidnost gdje je odobreno 93 projekta. Što se tiče profila po bankama dakle Hrvatska banka za obnovu i razvoj naravno kao razvojna banka prednjače po broju izdanih jamstava. Ukupno je odobreno 136 milijuna kuna jamstava za 101 projekt, a slijede Zagrebačka banke dakle 75 projekata sa 80 milijuna kuna izdanih jamstava i Erste banka dakle sa 56 milijuna kuna izdanih jamstava, odnosno 53 podržana projekta. Što se tiče isplate po jamstvima, dakle moram konstatirati dakle uslijed krize koja je i dalje na hrvatskom tržištu, posebno dakle i u tom sektoru koji se reflektira i na sektor malog i srednjeg poduzetništva. Moram reći dakle da smo u 2013. godini isplatili nešto manje od 23 milijuna kuna iz proračuna Republike Hrvatske na ime aktiviranih jamstava što je povećanje dakle za nekakvih 5 milijuna kuna, dakle u 2012. godini isplaćeno 17,3 milijuna kuna. Po strukturi banaka, dakle najviše je isplaćeno Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak nešto malo manje od 9 milijuna kuna, slijedi dakle isplata Hrvatskoj poštanskoj banci negdje 3,9 milijuna kuna te Partner banci 2,4 milijuna kuna. dakle što se tiče same analize portfelja, dakle na dan 31.12.2013. godine Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije izložena je po pitanju otvorenih jamstava nešto malo više od 1 130 milijuna kuna, pri čemu je dakle prednjači, prednjače jamstva koja su izdana u Gradu Zagrebu, negdje oko 153 milijuna kuna, Osječko-baranjskoj županiji 115 milijuna kuna te Splitsko-dalmatinskoj županiji 84 milijuna kuna. Vjerujem da će vam biti interesantno isto tako i profil sektora u kojemu su izdavana jamstva. Najviše jamstava izdano je za sektor poljoprivrede, dakle 512 milijuna kuna, slijede prerađivačka industrija 334 milijuna kuna, uslužni sektor 115 milijuna kuna te turizam dakle negdje oko 87 milijuna kuna. To je što se tiče jamstava. Dakle, kao što sam već spomenuo, u 2014. godini započet je pilot projekt Mikrokreditiranja poduzetnika početnika gdje je prošle godine dakle iz proračuna izdvojeno 2,1 milijun kuna. Ukupno je odobreno 32 Start up projekta pri čemu su dakle uvjeti koji su bili ponuđeni na tržištu, dakle daleko ispod onih koji su na tržištu, dakle na taj način smo htjeli potaknuti poduzetnike početnike. Kamatna stopa 0,99%, uz dakle rok otplate na 5 godina i 6 mjeseci počeka. Što se tiče bespovratnih sredstava, odnosno potpora, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije u 2013. godini je provodila program poduzetničkog impulsa Ministarstva poduzetništva i obrta. Dakle, bili smo zaduženi za B1 mjeru pri čemu je dakle iz proračuna Republike Hrvatske isplaćeno, odnosno predviđeno 72, 2 milijuna kuna. Ono što moram reći, dakle da ugovorenost projekata i realiziranost tih projekata, dakle 100%, a cijeli onaj iznos koji je bio predviđen u proračunu na kraju je dakle i odobren poduzetnicima. Ukupno smo dakle kroz poduzetnički impuls i B1 mjeru zaprimili 416 zahtjeva za dodjeljivanjem potpore pri čemu su dodijeljene 103 potpore prosječnog iznosa 701 tisuću kuna. Struktura po sektorima od 72,2 milijuna kuna, dakle 91% je bilo namijenjeno prerađivačkoj industriji i to pretežito dakle metalna industrija, proizvodnja strojeva i prehrambena industrija, 3% je išlo prema ET sektoru, a 6% dakle na zaštitu okoliša. Što se tiče nekakvih očekivanih učinaka dodijeljenih potpora, dakle to ćemo učinkovito moći pratiti tek od ove godine pa na idućoj godini, dakle u idućim godinama. Ali ono što su poduzetnici prijavili, dakle kroz prijavljene projekte i odobrene projekte dakle očekivano otvaranje novih 1001 ranog mjesta, povećanje prihoda, ukupnih prihoda dakle svih poduzetnika za 14%, plasiranje novih 83 proizvoda na tržište te povećanje dakle izvoza je prijavilo 82 poduzetnika koji su dobili bespovratnu potporu. Tu je i projekt sufinanciranja konzultantskih usluga. Ono što smo u 2013. godini odlučili jest da se fokusiramo na one konzultantske usluge za koje smatramo da postoji deficit na tržištu, dakle odnosno postoji deficitarni stručnjaci na tržištu koje treba dakle ohrabriti da poduzetnici naručuju. Dakle zajedno u suradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvitak smo provodili projekt poticanja sufinanciranja konzultantskih usluga dakle na području energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Za tu namjenu iz proračuna Republike Hrvatske dakle bilo ja namijenjeno 1,3 milijuna kuna. Kompletno dakle ugovore i isplaćeno poduzetnicima. Prosječna visina potpore po tom projektu iznosila je 54 tisuće kuna. Isto tako, nastavili smo sa kontrolom namjenskog trošenja sredstava, dakle moram reći da smo terenski izvršili provjere namjenskog korišteni sredstava i izvršili povrate po određenim nenamjenskim identificiranim trošenjima. Isto tako i učinkovito smo, radili smo na učinkovitosti naplate po aktiviranim jamstvima. Tu moram reći dakle da smo zabilježili određene pomake u 2014. godini dakle gdje smo u proračun Republike Hrvatske ukupno po te dvije osnove vratili 1,2 milijuna kuna što je povećanje u odnosu na 2013. godinu kada je vraćeno u proračun Republike Hrvatske nešto malo više od 770 tisuća kuna. Dame i gospodo zastupnici, evo dakle to su ukratko aktivnosti koje je provodila Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije. Dakle, u 2014. godini kao što znate, vjerujem da znate Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije se spojila sa Poslovno inovacijskom agencijom Republike Hrvatske, dakle BICRO-om. smatram da će nam takvo spajanje omogućiti još bolje i učinkovitije praćenje potreba malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj na način da ćemo moći ponuditi programe i projekte državnih potpora za praktički sve faze, razvojne faze poduzetnika i poduzeća, dakle od one inicijalne ideje istraživanja i razvoja pa praktički sve do restrukturiranja. Isto tako kao što sam napomenuo, dakle mi smo počevši sa 1.1.2014. godine počeli provoditi projekt izdavanja jamstava poduzetnicima početnicima zajedno u suradnji sa Europskim investicijskim fondom. investicijskim fondom omogućili smo lakše plasiranje sredstava malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima budući da je kontra jamčiti za izdana jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije u 50% iznosi što ne znači samo dakle rasterećenje proračuna u budućnosti na ime aktiviranih jamstva, potencijalno aktiviranih jamstava nego zapravo znači i pojačanje reputacije jamstva HAMAG INVEST-a i omogućavanja lakšeg plasmana financijskih i kreditnih sredstava poduzetnicima početnicima. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prvo poštovani Ivan Šuker. Gospodine Lioviću mene samo zanima nakon ovakvog vašeg vehementnog govora da li vi znate da jamstva HAMAG-a od 10.mjeseca ove godine … 2010.ulaze u povećanje javnog duga RH, kao kao što su sva sredstva koja diže HBOR kao što su sva jamstva koja RH daje iz državnog proračuna i kao što su Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste. Dakle nije uopće sporno da poduzetnicima u RH treba pomoći, međutim vi naprosto morate biti svjesni, a u jednom dijelu rečenice ste to rekli ali tome nažalost niste posvetili više pažnje, a to je da svako davanje jamstva u ovakvim kriznim trenucima je potencijalni rizik za državni proračun. Prema tome mislim da čisto iz ajde nekakvog kolegijalnog odnosa prema kolegama u Saboru ove stvari treba istaći. Lijepo je čuti milijardu i toliko se dalo poduzetnicima, međutim u ovim kriznim vremenima kada ih nažalost više propadne nego što se otvori i oni koji su dobili jamstvo i pomoć države nažalost nalete na prepreku i padnu i ne mogu vraćati taj kredit su potencijalna opasnost za državni proračun. Dakle ako govorimo o lijepim stvarima treba isto tako … HAMAG INVEST da radite kontra države i kontra državnog proračuna, dapače vi ste jedan instrument ekonomske politike da se državni proračun sutra napuni putem onih koji će otvoriti neka nova radna mjesta. Ali zato kada se govori o ovim stvarima onda u izvješću mora stajati ova konstatacija jer ako ova konstatacija ne stoji onda je cijela priča nepotpuna. Jer svaki rizik čim je veći nudi veću opasnost da državni proračun ostane bez jednog dijela novaca. Prema tome, ja sam čitao ovo vaše izvješće vi ste tome posvetili vrlo, vrlo malo pažnje, dapače neke stvari su takve kakve jesu ali mislim da bi bilo dobro da ste ovo spomenuli. Odgovor na repliku poštovani Darko Liović. Izvolite. **Liović, Darko** Zahvaljujem se gospodine Šukeru na ovoj opservaciji. Dakle apsolutno smo svjesni toga ali mislim da prije svega Ministarstvo financija mora biti svjesno ove situacije. Dakle kao što znate Vlada RH donosi gornji limit koji Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije može biti izloženo. Taj limit iznosi 2 milijarde kuna, dakle to ja maksimalni iznos jamstava kojeg Hrvatska agencija zamalo gospodarstvo i investicije može izdati. Mi smo u ovom trenutku na izloženosti od 1,1 milijarde kuna, dakle dok ne dođemo do tog limita i ne procijenimo da je potrebno povećavati taj limit, dakle nema potrebe da reagiramo prema Vladi RH. Što se tiče rizika, naravno tu je uvijek ovo što ste vi rekli kada izdate jamstvo uvijek postoji rizik da se to jamstvo jednog dana aktivira i da se potraživanja neće moći naplatiti, dakle to je činjenica i od toga se ne može pomoći. Međutim ono što je naša intencija jednom jednom politikom evaluacije rizika prihvatiti onaj rizik koji je prihvatljivi rizik odnosno u onim situacijama u kojima procjenjujemo da će koristi za proračun RH biti veće od potencijalnog rizika za aktivaciju samog jamstva. Zahvaljujem. Druga replika poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine Lioviću, jedno ovakvo izvješće bi se trebalo temeljiti na financijskoj terminologiji i ekonomskim kategorijama. Ali ako uzmemo samo jedan pasus na 40.stranici pod točkom 8.1 Naplata dospjelih potraživanja HAMAG-a onda ćemo vidjeti da ne rabite ekonomsku terminologiju niti se dovoljno razumiju ekonomske kategorije. Naime, po osnovi isplaćenih jamstava u 2013.godini ukupno je naplaćeno, jamstva se ne mogu isplaćivati. Pišete na osnovu isplaćeni, jamstva se protestiraju, jamstva se daju, ali jamstva se ne isplaćuju. Kažete da ste od ukupno isplaćenih potpora da je naplaćeno, isplaćene potpore se ne mogu naplatiti samo se može izvršiti povrat isplaćenih potpora. Ne trebate klimati to je terminologija, ali ja dopuštam da … iskustvo nedovoljno poznaje ekonomsku terminologiju. Kada govorite o popisu poduzetnika u zaključku na stranici 48 kojima je izdano jamstvo gdje je sjedište navedeno, naziv tvrtke, djelatnost investitora, iznos danog jamstva, tome je trebalo pridodati i komu je od njih protestirano jamstvo i za koje su od njih naplaćena jamstva, to nedostaje, glavni podatak nedostaje. Hvala lijepa. na repliku poštovani Darko Liović. Izvolite. **Liović, Darko** Zahvaljujem se na replici. Dakle s ovom terminologijom sam upoznat, međutim onog trenutka kada HAMAG INVEST isplati odnosno protestira jamstvo nastaje potraživanje. Dakle ovdje se govori o naplati potraživanja. Ja bih ostao dosljedan onome što piše u ovome izvješću. dakle potraživanja dospijevaju i naplaćuju se, a druga je stvar protestiranje. Dakle ovo što ste vi rekli je jedna faza prije od onoga što piše u ovome izvješću, to je što se tiče toga. toga. Što se tiče ovoga dijela vezano za protestirana jamstva ona koja su isplaćena, ja vas moramo upozoriti da to itekako lijepo piše samo da nađem stranicu, dakle imate popis svih onih jamstava

izvještaj je korektan sa stanovišta našeg kluba i mi ćemo ga podržati. Međutim ono što hoću da kažem osvrnuo bih se samo na jedan dio vašeg posla, a to je poduzetnički impuls i politika dodjela bespovratnih potpora. Tu imamo određena iskustva koja kažu da se stvar odnosno cijela procedura previše birokratizira odnosno da smo se u nekim stvarima udaljili od suštine i da robujemo formi. Dakle, zbog činjenice da netko nije ispunio jedan formular na način kao što je trebao, obrazac kao što je trebao ispuniti ili zbog činjenica da nismo definirali šta znači slobodna profesija, nismo javno rekli šta je to slobodna profesija a ni u pozivu nismo rekli da slobodne profesije ne mogu konkurirati, odbijemo jednu dobru poduzetničku ideju koja otvara nova dva radna mjesta. I dakle samo je to razlog. Slična situacija se dešava kod potpora za nove tehnologije, istina ne ide preko HAMG INVEST ali moramo znati da Ministarstvo malog poduzetništva je došlo u situaciju da odbija krupne poduzetničke ideje zato što je pet dana prije natječaja …/Govornik se I ukoliko niste potpisali novi obrazac o skupnoj izjavi cijela poduzetnička ideja od par milijuna kuna pada u vodu. Strani investitor otvaranje 10 radnih mjesta, pada zato što nismo novi obrazac potpisali nego stari. A novi obrazac je inače potpuno prazan jer je izjava o skupnoj, skupna izjava je prazna, povezana izjava. Prema tome, iskustva kažu da Europska unija ne radi tako, ona selektira poduzetničke ideje i onda krene od poduzetničkih ideja ka administratiranju. Mi radimo obratno, dovodimo ljude u nepotrebne troškove jer sve ovo što oni rade u pripremi projekta strašno puno košta i odbijamo ih zbog nekakvih administrativnih procedura. Na repliku odgovora poštovani Darko Lijović. **Liović, Darko** Zahvaljujem se gospodine Horvat. Dakle, vezano dakle pretpostavljam da se referirate na provedbu poduzetničkog impulsa dakle za 2014. godinu. Moram reći dakle da u provedbi poduzetničkog impulsa u 2014. godini bez obzira što ovo nije predmet rasprave dakle HAMAG INVEST sudjeluje u najvažnijim mjerama dakle to su A1 i B1 mjera. slažem se s vama dakle da je postotak odbijenih projekata na administrativnoj provjeri zaista previsok. Dakle, on je dosegnuo gotovo 50% svih prispjelih projekata. I ono što definitivno moramo učiniti i mi kao Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije u budućim godinama a i Ministarstvo poduzetništva i obrta dakle više uložiti u edukaciju dakle poduzetnika i ne samo poduzetnika dakle očito tu je potrebno educirati i konzultante u pojedinom segmentu dakle da se te prijave na neki način ispunjavaju po svim onim standardima koji su zahtijevani. Što se tiče dakle ovog dijela po pitanju odbijanja na administrativnoj provjeri dakle javni poziv je bio mjesec i pol dana objavljen zajedno sa ček listom svega onoga što je poduzetnik trebao prijaviti, koju dokumentaciju je potrebno dakle prikupiti. I smatramo da je bilo dovoljno vremena dakle mjesec i pol dana od objave natječaja dakle do završetka odnosno početka prikupljanja prijave dakle da svi oni poduzetnici na najbolji mogući način se zapravo pripreme i da prijave svoje projekte. Budući da smo ostavili toliko puno vremena naprosto zbog jednakosti postupanja prema svim poduzetnicima morali smo ići na ovaj način dakle da svi oni koji nisu ispunili čak i te administrativne uvjete naprosto u toj prvoj fazi …/Govornik se ne razumije./… budu odbijeni. Dakle, to ne znači da ti poduzetnici se ne mogu prijaviti za neke druge poticajne mjere, dakle tu ne govorimo o bespovratnim sredstvima tu su na raspolaganju i jamstva i mikrokrediti dakle i neke druge mjere gdje ćemo naravno onda poduzetniku pomoći i na neki način sugerirati što je potrebno nadopuniti u dokumentaciji i na koji način onda može zaokružiti svoju cijelu financijsku konstrukciju. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDSSB-a govoriti će uvaženi zastupnik Dražen Đurović, izvolite.

Ja bih rekao što se tiče ovog samog izvješća onako da je ono pa relativno korektno, dobro posloženo, relativno pregledno, korektno napisano, možda se moglo u nekim elementima dakle što se tiče samog izvješća možda još malo više i podrobnije iznijeti neke elemente no ukupno izvješće izvješće zapravo, iz njega se da iščitati ponešto o radu HAMAG INVEST-a u 2013. godini. Na samom početku ovoga se iznosi ajde recimo vrijednosni sud o tome ili procjena ili ocjena da je znači HAMAG INVEST negdje podržao programa u vrijednosti 1,6 milijardi kuna i da je na taj način omogućio otvaranje preko 1600 novih radnih mjesta. Takva jedna procjena možda bi trebala biti onda i malo bolje potkrijepljena jer se ta procjena neda kvantificirati, barem ne iz ovih podataka koji su vidljivi u izvješću. Dakle, kako se došlo do te procjene ili možda samo vrijednošću iznosa investicija u kojima je HAMAG sudjelovao na ovaj ili onaj način da li kroz jamstva ili kroz potpore. Kada je riječ o odobrenim jamstvima, dakle tih 410 jamstava u ukupnom iznosu 450 milijuna kuna tu bih s obzirom da se navode podaci po županijama, s obzirom da tako i agencija funkcionira, spomenuo bih da, a tako je slično i po drugim programima da uopće ne postoji pokušaj agencije da podupre ni na koji način regionalnu politiku ili regionalni razvoj. Dakle, nema ni pokušaja da se primjerice na neki način koliko toliko prema županijama ide u nekim srazmjerima potpora ili programa u županiji u kojoj ja živim odobreno je 10 milijuna kuna od 450 milijuna kuna jamstava. Ili primjerice kad je riječ o bespovratnim potporama u županiji u kojoj ja živim oni iznose 0, dakle niti jedna jedna odobrena. Dakle primjer Požeško-slavonska županija. No tako i kad se pogledaju razmjeri drugih županija, dakle ukupno agencija očito nije uopće vodila računa o regionalnom elementu. Dakle taj element očito vam ne predstavlja ili pretpostavljam barem da ne predstavlja kriterij. Prijedlog bi bio da pokušate razmislit o tome. Naravno, ne može se nečem što je nekonkurentno dati prednost samo zato što dolazi iz neke županije. Ali isto tako je čudno da baš u nekim programima nekoliko županija nema baš niti jednu poduzetničku inicijativu koja može proći u nekom programu potpore, subvencije ili jamstva, a imamo takvih primjera po nekoliko županija u različitim programima. Kad je riječ o ovim jamstvima ili recimo ovih nekoliko primjera najvećih jamstava dodijeljenih u 2013. godini, vidimo recimo najveće, jedno od najvećih je AMIS Telekom 7,5 milijuna kuna. 10 milijuna kuna Perfa bio, mislim da je to proizvodnja, peradarstvo, proizvodnja jaja. Trebalo bi vidjet kakve su bilance te tvrtke, nadam se da su dobre. Neki pokazatelji nisu baš bili tako dobri. Tu je Bio-el, to je elektrana na biomasu. Ima tu nešto hotelskih poduzeća, nešto OPG-a. U svakom slučaju ima tu svega pomalo. Kakvi su učinci, što se događa s time naknadno? Vidim čak i neke specijalističke ordinacije također sa iznosima oko milijun kuna državnih subvencija. Ali zašto ne ako su OPG-i. Kakvi su učinci toga, koliko toga na kraju ispliva, koliko toga se vrati nazad da zapravo država mora ta jamstva na kraju isplaćivati. Što je rekao i kolega prije, dosta je šturo zapravo izneseno, neovisno o tome da li je metodološki točno prikazano ili nije. Imamo jednu drugu, a rekli ste kako ste spojili još jednu agenciju, imamo primjerice Agenciju za investicije i konkurentnost. Ta agencija ne podnosi izvješće Hrvatskom saboru, AIK ako ne griješim. Dakle kad je osnivana već prema statutu je predviđeno da ta agencija uopće se Hrvatskom saboru ne obraća. Ova agencija podnosi izvješće. Dosta tu ima neujednačenosti. Ono što zapravo sve zajedno nas može zabrinjavat, to je koliko god agencije bile uspješne ili neuspješne, možemo utvrditi da je gospodarska politika neuspješna pa onda u tom slučaju u tom slučaju i vi ste tu u prilično nezavidnom položaju jer možete vi bit najuspješniji na svijetu u vođenju jedne agencije ako je ukupni gospodarski učinak debakl. I to onda i vas stavlja kao osobu koja vodi tu agenciju u prilično nezavidan položaj, a ni mi ne možemo hvalit rad agencije ako gospodarska politika ima trendove pada i da uopće ne nabrajam koji su to sve, ali svi znamo da je tome tako. Kolega prije je spomenuo problem birokratiziranja i to nije problem koji je samo kolega spomenuo i koji su se i nama obraćali ljudi u klub, već je to zaista jedan problem nekonkurentnosti Hrvatske u kojem je prepoznata i državna administracija i državna uprava i naravno i agencije koje zapravo funkcioniraju na način da je najvažnije da mi ispunimo formalne preduvjete, administrativne preduvjete. Pa i vi ste se sami zapravo u svom odgovoru na neki način na prethodnu repliku zapravo postavili u poziciju da prvo formalno-pravno pa onda ćemo sadržajno, pa ukoliko formalno-pravno ne zadovoljava na sadržaj se više nećemo uopće na sadržaj se više nećemo uopće ni obazirati, što jest način funkcioniranja naše zapravo cijele državne administracije, ali mislim da se svi manje-više možemo složiti oko toga da nas je takav način funkcioniranja naše državne administracije, naše državne uprave, naše javne uprave i naših državnih agencija zapravo i doveo na ovako niske grane na kojima se danas nalazimo. Pa bi moja preporuka zapravo vama bila naravno da pokušate razmisliti o tome da u ovom vremenu koliko ta vaša agencija postoji i koliko će još postojat u ovom obliku, da pokušate zapravo promijeniti i da barem netko u ovoj državi zapravo pokuša uopće dati primjer načina funkcioniranja i ponašanja koji zapravo se neće svodit samo na popis obrazaca koje netko treba predati, a gdje će onda poduzetnička ideja zapravo biti onaj zadnji element evaluacije, a ne prvi element. Imamo mi u bezbroj slučajeva zapravo tu situaciju da nije važno što je sadržaj nego što je forma, a sadržaj će nam doći na samom kraju naših prosudbi. Umjesto da prvo pogledamo sadržaj, a lako ćemo riješit formu, pa nadopunit ćemo je. Ne, mi ćemo rješavat formu, a ono što ostane od onog što će nas formalno zadovoljit onda ćemo tek pogledat kakav je sadržaj toga. To me zapravo više ovaj vaš odgovor na prethodnu repliku asocirao i naravno to tako i je. Međutim, evo dobronamjeran savjet da pokušate razmisliti o tome da zapravo attitude ili stav, stav prema poduzetničkoj inicijativi pokrenete zapravo u jednom drugom pravcu, u pravcu koji još ova država od svog osnutka nije ni vidjela, a možda ugleda ponekad ili u jednom trenutku ugleda, a to da prvo prepoznamo kvalitetu i sadržaj nečega, a onda riješimo one obrasce koji nam oko toga nedostaju ili koje još dodano trebamo prikupiti. Jer ako nama ičega fali u hrvatskom društvu valjda smo se to dovoljno uvjerili to je da smo zapravo poduzetnički neinicijativno društvo, da nemamo zapravo dovoljno pojedinaca, da nemamo tu društvenu potporu. I onda ako ćemo mi još kao institucije i u institucijama kresat to na sve moguće strane kao što to danas radimo onda ćemo se zapravo konačno naći na ovoj točci na kojoj se danas nalazimo. Evo nadam se sljedećoj godini ili možda u godini koja dolazi da više nećemo ni razgovarati o Izvješću Ministarstva, poduzetništva i malog gospodarstva, da ga više neće ni biti, da također ova agencija će biti u jednom sasvim drukčijem obliku presložena ukoliko dođe do društvenih promjena kojima se svi nadamo

govorili o radu ove agencije u kontekstu cjelokupne gospodarske situacije. Rekli ste naravno da se ne može govoriti ni pozitivno o radu ove agencije, jer kad se pogleda cjelokupna gospodarska situacija. Ali naravno ova agencija se odnosi, dakle na poticanje malog i srednjeg poduzetništva, a u Sektoru malog i srednjeg poduzetništva hvala Bogu bilježimo ipak određene pozitivne pomake. Tako je u zadnje dvije, dvije i pol godine u ovom sektoru otvoreno 12000 novih radnih mjesta. U ovom sektoru bilježimo donekle rast zaposlenosti. Dakle, naravno da je bilo i otpuštanja za to vrijeme, ali je generirano, dakle 12000 novih radnih mjesta u Sektoru srednjeg i malog poduzetništva. Ja vjerujem i siguran sam i može se vidjeti i kroz, dakle očekivane učinke i analizu dosadašnjih učinaka da je i rad ove agencije sigurno pridonio i kroz kreditiranje i kroz jamstva i kroz ove mjere koje su poduzimane velikom dijelu otvaranja tih novih radnih mjesta u ovom segmentu. Da kolega, evo blagoslovio Bog vaš optimizam. Ne da je 12, nego da je 212000 radnih mjesta novo otvorenih, svi bi mi bili sretni i zadovoljni. I drago mi je što ste vi takav optimista. Nisam mislio uopće zaista kritizirati, pa nisam kritizirao rad agencije. Međutim, sve nas zapravo ukupno građani ne procjenjuju, vrlo teško nas mogu evaluirati kroz naš individualni rad već kroz zapravo učinkovitost države i cijelog sustava s kojim se oni susreću. Dakle, nitko ne vidi koliko vi kolega ili ja radimo u uredu dok sjedimo već samo vide ukupan rezultat funkcioniranja tih institucija i da li je to za njih bolje ili lošije. Na isti način građani procjenjuju rad Hrvatskog sabora i vidite kako nas ocjenjuju. Ocjenjuju nas zbog težine gospodarske situacije, a ne zbog toga da li ćemo vi ili ja kvalitetnije, više ili manje kvalitetno raspravljati o ovoj točci dnevnog reda. Slično je tako i sa radom ove agencije. Možda nadležni ministar može procijeniti kvalitetu rada same agencije, dakle i prateći predsjednika uprave. Ali mi zapravo možemo imati percepciju rada agencije u prvom redu zapravo kroz gospodarske rezultate, a gospodarskih rezultata nema. Nema i nitko osim vas još nije vidio da u Hrvatskoj ima gospodarskih rezultata na žalost. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolega predsjedniče Uprave HAMAG-a. izvješće HAMAG Investa za 2013. godinu i složio bih se sa prethodnim kolegom da je izuzetno teško govoriti o ovom izvješću, a ne konstatirati u kojim gospodarskim okolnostima ukupno na koje se ono odnosi, kakvo je stanje čitavog hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. I činjenica je da ovdje zaista vrlo uredno rekao bih nabrojeno sve ono faktografski što je ova agencija u protekloj godini radila. Ali što bi se reklo "uzaludan vam trud svirači". Dakle, rezultata nema ni na području srednjeg i malog poduzetništva, ni velikog poduzetništva niti bilo čega na žalost. Dakle, mi smo svjedoci stanja gdje evo 13 kvartala za redom bruto društveni proizvod pada. To znači da desetci tisuće radnih mjesta u realnom sektoru se gasi. Taj BDP uglavnom pada upravo zbog katastrofalnog stanja tog realnog sektora, ne države. državi nije izgubljeno niti jedno radno mjesto, navodno ih je za nekoliko tisuća i povećano. Najveći broj nestalih radnih mjesta je upravo u srednjem i malom poduzetništvu. Zaista kolega ne znam gdje ste uspjeli naći podatak i kako ste uspjeli nabrojiti 12000 novo otvorenih radnih mjesta u realnom sektoru, a preko 50, 60000 radnih mjesta je izgubljeno upravo u srednjem i malom poduzetništvu. Stoga i relativno velik trud ljudi koji rade u HAMAG Investu sa rezultatima kakvi jesu u čitavom kontekstu gospodarske slike i svega onoga što je ova Vlada činila u negativnom smislu prema gospodarstvu zapravo daje jednu priliku da i sam rad HAMAG INVESTA ocijenimo negativnim jer svi su u tom sustavu odgovorni za ovakvo stanje. I sve agencije i sve institucije, sva ministarstva. I ne može se neko ministarstvo ili neka agencija izdvajati iz tog jednog općeg katastrofalnog rada ove Vlade. Kolega je u uvodu govorio o tome što je sve u 2013. godini HAMAG bio ili pokušavao biti, dakle govorio je da se dogodilo daljnje jačanje uloge. Ne vidimo baš u kojem segmentu je bitno ojačana ta uloga, odnosno u kojem su segmentu i povećani ti rezultati odnosno efekti te uloge u odnosu na stanje čitavog gospodarstva kakvo je. Spomenuo je transparentnost. Pa uvijek su se u svim ministarstvima i u svim onima koje su činile dio sveukupne infrastrukture potpora u državi objavljivali podaci i o izdavanim jamstvima i o izdavanim potporama. Dakle, to nije ništa novo, to se radilo i ranije. Možda se tehnološki nešto poboljšalo ali evo tehnologija ide naprijed. Novi proizvodi i alati, preuzeta je ta bankarska terminologija a opet sa i proizvodima i alatima koji su se proizvodili u proteklom vremenu rezultat naravno je očit. Jamstva, kolega Šuker je već spominjao, sasvim je očito i jasno da su jamstva HAMAG-a postala izuzetno atraktivna i prihvatljiva jer su izmjenom Zakona o HAMAG-u postala prvi red naplate od strane kreditnih institucija. Naravno, kao i svako državno jamstvo koje je izdavano i za Hrvatske ceste i za željeznicu i za brodogradnju i za sve ovdje nema nikakvih razlika. S tim što ovdje ova jamstva idu prema privatnom sektoru privatnom sektoru dok su uvijek jamstva bila izdavana naravno na strani javnih poduzeća odnosno državnog sektora. Ranije do 2012. godine jamstva nisu bila u prvom redu naplate, ali su se ipak izdavala u ograničenom obliku i obujmu. Stoga imamo danas evo i u ovome izvješću oko 23 milijuna kuna protestiranih jamstava, a to su sva jamstva kako ovdje piše u izvješću koja su izdavana a protestirana su od 2002. godine pa praktički do 2011. godine. Koliko će biti ovih protestiranih jamstava nakon ove eksplozije to ćemo tek vidjeti. Dakle, javni dug samo po osnovi jamstava u protekloj godini 2013. je povećan za 450 milijuna kuna ako sam u pravu. Znači, od ukupno milijardu i 200 milijuna kako je rečeno izdanih jamstava u proteklih 2 godine je preko 700 milijuna kuna povećan taj javni dug. To može biti rizik države, ako si to država može dozvoliti. Znači, kad se kaže da je jamstveni potencijal 2 milijarde kuna to ne bi baš značilo da se ide sa takvim rizicima da se svih 2 milijarde kuna danas ili sutra protestira i da padne na teret državnog proračuna. Naravno, razumijemo želju da se uđe u ovakvu aktivnost, dakle da HAMAG-ova jamstva postanu u prvom redu naplate no međutim onda bi to možda trebalo biti još pažljivije i možda bi trebalo imati i s tim se slažem s kolegom koji je govorio prije mene dakle da ima nekakav karakter stimulacije određenih grana, određenih regija, određenih sektora industrija ili u što već usmjeravamo gospodarske strategije. Dakle, budući da ih nemamo onda je dobrodošao svatko tko se prijavi na to jamstvo pa ćemo onda kako nam to već ide jer to nije posao naravno HAMAG-a da ocjenjuje strategije, da ih stimulira ili da ih na neki način protežira u svemu ovome što se što se ovdje imalo namjeru činiti nego da jamstva tako tko već ima određene kriterije zadovolji ovakve ili onakve. I kad se pogleda tu zaista i u samoj analizi i ovdje u pregledu je dano koje su grane najzastupljenije vidi se da je to poljoprivreda. S jedne strane smo sretni što naravno se u poljoprivredi ipak nešto događa. Sa druge strane tko vodi onda bilo kakvu sektorsku strategiju? Da li je to HAMAG, da li je to Ministarstvo srednjeg i malog poduzetništva ili je to Ministarstvo poljoprivrede? Tko, što je sad smisao bio čitavog ovog iznosa od 500 i nešto ili koliko ovdje 380 zapravo u 2013. godini jamstava u poljoprivredu raznih? S obzirom da poznajem jedan dobar dio ovih proizvođača ovdje što su navedeni to ima svašta. Dakle, od Baranje i voćnjaka do vinograda ili ne znam čega, ne znam sad detalje što se zapravo investira u tim kreditima za koje su izdana jamstva, što se to strateški potenciralo, što se to stimuliralo i što je to na kraju očekivani rezultat? Dakle, nije isto ako se stočarstvo ili ako se vinogradarstvo ili nešto, dakle ovdje zaista nedostaje ako se već tako zdušno izdaju državna jamstva onda ona moraju imati nekakav mehanizam ili namjeru sektorskih nekakvih strategija koje očito nedostaju kako i u poljoprivredi tako i u svemu. Nadalje, od ovih bespovratnih potpora, dakle ono što je i bilo najavljivano pred godinu ili dvije da će se smanjiti broj onih koji će potpore dobivati. Ovo je sad smanjeno dramatično, dakle i vidimo da je zbog iskustava koje su poduzetnici imali protekle godine, bitno smanjen i broj onih koji traže potpore. Čini mi se da je 400-tinjak poduzetnika tražilo potpore u HAMAG-u. Protekle godine dobilo ih je samo negdje oko 103. Opet, ako je to bila i namjera da se usmjeravaju sredstva prema određenim sektorima, prema određenim gospodarskim cjelinama, prema određenim regijama onda bi to bilo razumljivo. No, međutim ovdje ima svačeg. Možda ovdje iz ove liste nekima i nije mjesto. Potpore su izuzetno visoke, po nama za razinu srednjem i malog poduzetništva, dakle u iznosu od prosječno 700 tisuća kuna, premda ima i znatno veću, dakle do čak milijun i po kuna. Isto tako što se tiče jamstva ima do 6, 7 ili 8 milijuna kuna izdanih jamstava za određene poslovne subjekte. Po kojim kriterijima, što je navodilo one koji su birali i određivali da će određeni poslovni subjekt dobiti ovaj ili onaj iznos potpore, o tome sada nećemo suditi i politizirati, ali možda bi se s obzirom na ovaj spisak koji je ovdje i prezentiran, o tome i moglo ponešto govoriti. Ali ne želimo stavljat u neugodnu i u delikatnu poziciju same one poslovne subjekte koji su i dobili i potpore, neka ih, neka su dobili, neka rade, neka zapošljavaju i neka žive, ali o transparentnosti, o nekom potpuno drugačijem odnosu prema jamstvima, prema potporama ja se toliko ne bih razbacivao jer bih se zaista ovome svemu moglo i drugačije govoriti ali evo zbog korektnosti prema poslovnim subjektima to ovdje ne bih zaista bilo i primjereno. Sve u svemu, dakle jedan izvještaj tehnički korektno napravljen, ali kao i sve ono što je od ove Vlade dolazilo tako i sam efekt toga je vrlo dvije zaposlenih, očekivano novozaposlenih prema svemu ovome što je ovdje bilo rečeno, a da će proizađi kao efekt jamstava i potpora. Drugo je pitanje koja je šteta recimo učinjena ako se 7 milijardi kuna koje je moglo se povući iz fondova EU i za gospodarstvo ugasilo radnih mjesta, ili koliko je radnih mjesta upropašteno predstečajnim nagodbama jer su mali i srednji poduzetnici zadnji u lancu. Dakle, ako je čak i točno 12 tisuća radnih mjesta kojih se novootvorilo koliko je desetaka tisuća radnih mjesta uništeno predstečajnim nagodbama koje su upravo išle na štetu i na uštrb, i na katastrofu srednjih i malih poduzetnika. Da ne govorimo i niz drugih štetnih odluka, zakona ili generalno kad govorimo gospodarskih, ekonomskih politika koje su provođene ili na žalost ne provođene u smislu reformi ove 2,5 godine. nećemo prihvatiti ovo izvješće, a evo pozivam da ova agonija čim prije završi i da niti ovog ministarstva, niti ovog HAMAG-a iduće godine više ne gledamo. Hvala lijepo. Draženko Pandek, replika. novozaposlenih u ovom malom i srednjem poduzetništvu. Pa ja bih vam rekao, evo iz studije centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj tamo su navedeni podaci da je recimo u odnosu na 2011., na 2012. povećan je broj zaposlenih u tom sektoru sa 546 308 na 556 621. Iz podataka Hrvatskog zavoda za statistiku i određenih drugih javno dostupnih podataka vidljivo je da je u ovoj godini otprilike još 2 ta neka pozitivna bilanca u ovom sektoru, govorim o sektoru malog i srednjeg poduzetništva. Evo, čudi me da vi kao ekonomski stručnjak ne baratate bolje od mene s tim izvorima. Pa evo, kad ste već upitali vi možete i provjeriti, to su vam konkretni podaci. Hvala.

Možda bi bilo ovih 200 ili 120 tisuća ili 220 tisuća. Na tome inzistiramo, da niste uspjeli tu napraviti ništa, da ste upropastili evo i drugu godinu članstva u EU i da je to puno veća gospodarska šteta nego evo što je korist pa relativno velikog truda ovih ljudi koji sjede u ovim institucijama. Hvala. Zahvaljujem se potpredsjednice. Poštovani kolega Popijač, neupitno je, govorimo o 13 kvartala pada BDP-a, ali vi neprestano govorite o katastrofalnom radu ove Vlade, pad BDP-a u ovih 13 kvartala je rezultat rada vaše Vlade. I po onoj staroj poslovici "Što jedan loše napravi, 100 pametnih ne može razriješiti." I to se nama upravo sad i dešava. Svim potezima ova Vlada pokušava upravo razriješiti vaš katastrofalni rad. I rezultati jesu spori ali su vidljivi i vidjet će se do kraja. Možete vi govoriti o lošem radu ove Vlade, ali ovo što ova Vlada radi ispravlja vaše greške. Hvala. ne znam o kojem to vremenu govorite o katastrofalnom radu bivših Vlada. Dakle, ja sam osobno bio ministar 2 godine. Recimo prije samih izbora koliko 4 kvartala plus 2, 6, recimo i 8. Od tih 8, 2 kvartala zadnja je krenuo gospodarski rast ako govorim o mom osobnom s tim što sam nastupio kao ministar Vlade u vremenu najgore gospodarske krize u svijetu od 26.godine. A što se tiče bivših vlada prije krize prosječan rast stopa rasta na godišnjoj razini BDP-a je bila oko 4,6% ako se dobro sjećam. Dugo će još vode proteći Savom kada će nakon vaše Vlade ne samo biti rast od ili pozitivna nula što vaš potpredsjednik priželjkuje, 5 ili ne znam 5,6% u najboljim godinama. Kada ćemo mi to doseći? Hvala Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Popijač, jednu ste tezu iznijeli s kojom se baš ne mogu složiti u cijelosti, da je ovo izvješće tehnički kvalitetno napravljeno. Pa pogledajte naslov, što tu primjećujete? Godišnji izvještaj 2013., a barem bi trebalo biti Godišnji izvještaj za 2013.godinu o … kada govorite o tehničkom na stranici 6.uvodna riječ uprave, pa kao da se radi o biltenu aviokompanije gdje na drugoj stranici svaki put imamo sliku predsjednika uprave koji dobrodošlicu želi putnicima i govori o karakteristikama i poslovnim rezultatima aviokompanije. A onda imate uvod. Hajde recite mi još jedno izvješće koje dolazi u Sabor gdje ima riječ uvodna riječ uprave, kada već govorite o tehničkom savršenstvu u ovom … recimo nema ukupnih dospjelih i nenaplaćenih potraživanja ne samo za 2013.ukupno, šta je HAMAG. Pa se postavlja pitanje uopće opravdanosti postojanosti HAMAG-a. ako imamo o danim jamstvima da je 50% HBOR-u pa Fondu za razvoj i zapošljavanje onda najbolje da osnujemo još jednu agenciju koja će davati jamstva HAMAG-u za davanje potpora bespovratnih. Koji je smisao da državna institucija da daje državnoj instituciji jamstvo? Nema smisla. Ima samo jedna agencija više. Hvala lijepo. Kolega Đuro Popijač, sada imate problem jer vam se u klubu ne slažu pa odgovorite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. Ja kolega jako cijenim vaš detaljni pogled na sadržaj, ja sam ipak inženjer prvenstveno malo drugačije gledam nego što vi gledate kao doktor ekonomije i kao analitičar, tako da ja ne čitam možda istim očima onako kako vi čitate, ali vi ste u pravu tu. Dakle tu o samoj formi i svemu onome što vi uočavate kao veliki feler ili problem samog karaktera izvješća ja to ne dvojim da to vjerojatno i drži vodu što vi govorite. No međutim tu je navedeno na to sam mislio niz brojki koje govore o tome što su ljudi radili, ja u tom kontekstu čitam da li je to lijeva ili desna strana dobro napisana, da li su ekonomske kategorije, tu ste vi puno stručniji. No suština je, dakle kakav je to efekt generalno polučilo na hrvatsku ekonomiju i što to što to ima sve skupa smisla, bez obzira da li izvještaj bio onakav ili onakav i to je suština priče. Dakle ni ova agencija ni sve potpore koje su iz državnog proračuna išle prema prema gospodarskim subjektima nažalost nisu mogle anulirati sve ono negativno što je ekonomska politika ove Vlade učinila tim gospodarstvenicima i zato sam rekao vam … u HAMAG-u uzaludan trud jer sve drugo u samoj Vladi je duboko pogrešno. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Mladen Novak. Uvažena potpredsjednice, poštovani predsjedniče uprave sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Pa neću upasti u ovu zamku koja je sada postavljena da kažem da je izvješće tehnički dobro napravljeno, ako ništa drugo da barem izbjegnem jednu repliku. Ali ono što sam uočio kada sam počeo čitati je, netko je već od kolega to spominjao ovo 1600 radnih mjesta odnosno mogućnost otvaranja preko 1600 radnih mjesta. Nigdje ne stoji da li je ta mogućnost iskorištena, nije iskorištena ili je ostala mrtvo slovo na papiru. Dobro vjerujem da većim dijelom je ali je formulacija onako da kažem prilično neodređena. Ne može sigurno nitko tražiti od uprave HAMAG-a da odgovara za stanje gospodarstva, da kaže da je sada zaslužna nešto pretjerano za ovakvu situaciju ili da je ne znam, kriva za ovakvu situaciju kakva je s našim gospodarstvom, ali možemo ono što je sigurno da svima, nema nas puno ovdje, ali inače da smo svi tu sigurno je svima u interesu da ti naši poduzetnici povuku tu našu Hrvatsku da obično se kaže da je to najveći motor jedini način da izađemo iz krize. I sada s obzirom da su nama svima više-manje puna usta dobrih želja tim poduzetnicima, ja ću iskoristiti ovu priliku da upoznam i ostale sa pismom, ali ustvari riječ je o mailu koji ste dobili vi, dobili su ga i dva ministra. Mail vam je uputila jedna od poduzetnica koja se kandidirala za poslala nam je projekt za poduzetnički impuls 2014.godine i kako onda ovdje navodi i naravno dobila odbijenicu. Razlog neispunjenost skupne izjave MPO14. Propust je što je u tabelarnom razumije./… o partnerskim i povezanim subjektima a s obzirom da je ona jedini i 100%-tni vlasnik sada ona navodi citat odavdje kojom dajemo podatke o partnerskim i povezanim subjektima kako slijedi normalno da nije ispunjavala jer nema partnerske i povezane subjekte jer je jedini i 100%tni vlasnik. Ukupna vrijednost njezinog projekta je bilo oko 210 tisuća kuna bez PDV-a, isključivo za strojeve i web stranicu. Poticaj bi iznosio oko 158 tisuća kuna dok bi ona financirala nešto malo više od 52 tisuće kuna projekta i 52 tisuće kuna PDV-a. Što znači ukupno 105 tisuća kuna što sigurno nije u Hrvatskoj baš zanemariv izdatak za malog poduzetnika. Smatram da je to veliki novac koji je bila spremna uložiti u modernizaciju proizvodnje jer su naši naši strojevi još iz 1950.-te godine a samim time njihova konkurentnost je vrlo loša. Napominjem da je riječ o proizvodnoj djelatnosti. Isto tako upoznaje vas da su proširili djelatnost prošle godine te su uložili u pogon za recikliranje metala. Pogon na test i dodatna električna energija od HEP-a 20 tisuća kuna, izrada elaborata 10 tisuća kuna itd., sve skupa nešto preko preko 100 tisuća kuna, izgleda da je to sve sada uzalud. Postavlja pitanje sebi da li je jednostavno se pita nije sigurna da li da nastavi dalje ili ne kada za ulaganje i razvoj očito da nema sluha. Postavlja se isto tako pitanje zar je moguće da je jedino rješenje da napusti zemlju i ode van da digne ruke od toga svega. Nisam siguran da li je ovo od iste osobe ali drugi je mail u pitanju, samo vidim da se dosta stvari, su slične i preklapaju se. Ali pitanje od malih poduzetnika, smatrate li poticaj poduzetniku za kupnju dodatnih kilovat snage električne energije od HEP-a ako se mora za to izdvojiti 20 tisuća kuna iako posjedujete priključak električne energije te industrijsku instalaciju. E sada stvarno ovo mi nije jasno da li je to stvarno poticaj ako morate uplatiti 20 tisuća kuna HEP-u a u suštini baš za ništa, barem iz ovoga ispada za ništa. Pa bukvalno po ovome ispada za ništa. Smatrate li poticaj malom poduzetniku da za izradu elaborata o smještaju, odnosno lokaciji i uporabi neopasnog otpada konkretno željeza mora platiti 10 tisuća kuna jer ministarstvo zahtjeva složeni elaborat neovisno o veličini poslovnog subjekta i kapacitetima? Pa sigurno da nije poticaj ako nekome …/Govornik se ne Horvat to na početku rekao ako …/Govornik se ne razumije./… sve te silne birokratske prepreke. Ali u ovom slučaju te birokratske prepreke sve i koštaju. Jer ovo samo ovako taksativno nabrajanje sve su to cifre 10, 20 tisuća kuna, na kraju zbirno onda je došla do nekih preko 100 tisuća kuna. Ja znam da to na taj dio vi kao predsjednik uprave ne možete utjecati ali mislim da kompletna poduzetnička klima u Hrvatskoj je sve samo ne ono što bi trebalo biti od strane države poticajna. Mislim da mi samo onako lijepim riječima deklarativno podržavamo te poduzetnike a u suštini birokracija, na kraju krajeva Vlada da ne kažem na svakom koraku podmeće, neću reći …/Govornik se ne razumije./… ali dodatne prepreke tim poduzetnicima. I umjesto da se otvaraju nova radna mjesta bojim se da smo svjedoci bez obzira što je kolega izuzetno optimistički govorio o nekim stvarima bojim se da je ako se nastavi dalje ovako još crnja perspektiva za ovu grupaciju ljudi. Hvala. Kolega Novak, rekli ste da nećete upasti u zamku ali upali ste ipak kada ste spominjali kako se poduzetnicima onemogućuje na svakom koraku poduzetnička aktivnost. Pa država i nameće i ono što bi trebalo ali i ono što ne bi trebalo. Mnogima se kaže da moraju imati reviziju a ta revizija ništa ne jamči niti za ništa odgovara. Da moraju objaviti financijska izvješća javno u FINA-i a zato moraju platiti što moraju objaviti izvješće 230 kuna ja mislim po svakom poduzetniku. Ako će priključak, mora na snagu plaćati priključak. Pa kome je u interesu u ovoj državi da netko ne radi? Ako će ga opteretiti sa tolikom naknadom za snagu onda kako će raditi? Znači unaprijed mu se kaže da nije dobro došao sa svojim aktivnostima. Pomaže se istina da se malim i srednjim poduzetnicima pomaže na često i na razne načine, pomalo, sitnim koracima. A onda dođe jedan postupak pa ih se uništi do kraja. Najviše mali i srednji poduzetnici su onemogućeni kroz predstečajne nagodbe. Malo prije je kolega Popijač govorio kako je velikima kroz predstečjane nagodbe otpušteno dosta dugova, koliko je spašeno radnih mjesta a malim i srednjim poduzetnicima ovdje kaže se da je tisuću i jedno mjesto spašeno a 40 tisuća je uništeno radnih mjesta kroz predstečajne nagodbe, malim i srednjim poduzetnicima. I onda kada čitamo ovo izvješće ne bi se ravnatelj agencije trebao krstiti dok mi govorimo nego bi se mi trebali krstiti dok ovo čitamo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. nekim pomoćima koje od strane države idu prema malim poduzetnicima. No međutim, ne znam da li ima smisla nabrajat sve ove detalje koje je jedna poduzetnica navela s čim se ona sve sreće, susreće, kakve su to sve. A da ne kažem da recimo ima i činjenica je ovdje navedena da je, ja vjerujem u ono što je napisano, ne mogu sad provjeravat njezine navode, da recimo informacije koje oni traže što iz ministarstva, što od drugih institucija dobivaju na kapaljku i u suštini se svode na to da li imate nekoga da vas preporuči tko će vam dati točnu i ispravnu informaciju ili ćete dobiti odgovor koji je negativan, ono čisto bez daljnjeg obrazlaganja ili ćete dobit poluinformaciju pa se onda dalje trudite kako vi znate i kojim putem znate doći do do pravog odgovora. Ali isto tako postavljam pitanje zašto su javni natječaji u najmanju ruku nepošteni, zašto je dopušteno da se proizvod koji se natječajem traži specificira u detalje. Pa malte ne imate dva ista proizvoda ajmo tako reći koji su toliko detaljno specificirani, a ima ih samo dva na tržištu, da nema šanse da možete napravit zabunu i uzet onaj drugi jer u natječaju malte ne boja vijaka je naglašena. To toliko daleko može ići da čak i to se navodi. Mislim da to stvarno s pravom upozoravaju da nije ovo baš korektan odnos prema njima. Da, vi ste spomenuli kako država otežava zapravo ali država, parafrazirat ću, država to smo mi. Ja sam se toliko puta u ove 2,5 godine loše osjećao i od zakonskih rješenja koja smo mi donosili jer zapravo zaboravljamo da hipertrofirajući, otežavajući i … legislativu raznoraznim područjima zapravo otežavamo život i hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima, no često rasprava ode u pravcu da se to zapravo uopće ne primijeti. Imali smo nedavno Zakon o zaštiti na radu, mislim mi smo otežali funkcioniraju rad poslodavcima. Nedavno kad država uvede parafiskalne namete od nekoliko kuna po kubiku za kubik vode, pa naravno da oteža uvjete poslovanja. Kada poskupi cijena plina naravno da je otežala. Mi u ovom mandatu smo donijeli 10-ke zakona kojima smo zapravo, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu ugljikovodicima, Zakon o plinu, bilo je bezbroj tih zakona gdje smo mi zapravo još u ovom mandatu se nadovezali i otežali, a ne olakšali zapravo uvjete na tržištu, uvjete poslovanja i ne izmjene ako hoćete i radnog zakonodavstva gdje isto ne želimo ništa promijeniti. U tome se naravno ne slažemo. Također, dodatno otežavamo i onda nam se pridruži naravno i državne agencije i javna uprava i državna tijela i nadležni uredi i svi zajedno ko da se upremo kako ćemo ugušit, ugasit i zaustaviti ovo malo još proizvodnje što uopće u ovoj državi i postoji. **Zgrebec, Dragica Hvala. Pa složit ću se sa većim dijelom ovoga što ste vi rekli. Stvarno je istina da ponekad izlazimo odavde sa osjećajem gorčine. Koliko god se trudili, svi mi donosimo te zakone i ne možemo se posut pepelom, ali ako ništa drugo barem ukazujemo na ono što govore ljudi iz prakse. Ljudi koji žive ovo sve ukazuju na te probleme da im se barem pomogne sa ovako, tu ipak ima i sitnih stvari koji su sitni pomaci, a njima bi puno olakšalo u njihovom životu i radu. Normalno da se ne mogu složit na ovo oko radnog zakonodavstva, ali pretpostavljam s obzirom na iskustva koja imamo da dok traje Svjetsko prvenstvo u nogometu, dok su oči javnosti uperene prema Brazilu da ćemo vjerojatno dobit u proceduru konačnu verziju Zakona o radu pa ćete onda moći dati podršku ovim izmjenama Zakona o radu za kojeg mi u stranci Hrvatskih laburista tvrdimo da je konačno uništenje radništva i sindikalne scene u Hrvatskoj. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ravnatelju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije. Dakle ovo izvješće za 2013. godinu rekao bih ipak da je vrlo dobro strukturirano. Dovoljno je sažeto i pitko, ali mislim dovoljno precizno da pruži dovoljno dubok uvid u sve aktivnosti i mjere koje je agencija poduzimala radi poticanja subjekata malog i srednjeg poduzetništva. Mjere koje je poduzeo dakle HAMAG INVEST strukturirana su ovdje precizno i pregledno u šest poglavlja, krenimo redom. Jamstva kao dakle podrška pokretanju novih poduzetničkih projekata su kao što je vidljivo iz ovog izvješća, znatno povećana u odnosu na prethodne godine. Tako od 2011. do kraja 2013. ovdje je zamijećen rast skoro za 300%. Prepoznati dakle znači investicije … inovacije u ovoj mjeri te jamstvo povećano dakle sa 50 na 70% glavnice kredita, olakšano financiranje IT-a inovativnih rješenja, plaće. To bih posebno istaknuo kao dobru mjeru, plaće inžinjera koji rade na razvoju inovacija tretiraju se kao … u dugotrajnu imovinu. To je jedno ovako stvarno novo rješenje koje je u biti realno jer ono no hau je isto tako imovina i to dugotrajna. I to je ono što u svakom slučaju treba poticati i velim pozdravljam u ime kluba SDP-a što je ovdje to prepoznato. Treba istaknuti nove jamstvene programe EU početnik i Rastimo zajedno. Isto također moram izrazit zadovoljstvo da je prepoznata potreba da se pomogne poduzetnicima početnicima, da se pripreme za EU tržište evo čiji smo član već skoro godinu dana. Brojni poduzetnici pogotovo mali čini mi se nisu dovoljno dobro pripremljeni da iskoriste sve prednosti tog velikog tržišta, ali niti da se suoče sa daleko oštrijom i boljom konkurencijom nego što je to bila na ovom našem manjem zatvorenom tržištu. Ovdje nije zanemarena ni potreba praćenja poduzetnika koji su, dakle prešli onu start up fazu, te se dakle prati sa ovim programom Rastimo zajedno. Kad govorim o konkretnim brojkama ovdje treba svakako istaknuti broj od 619 zaprimljenih zahtjeva za jamstvom u odnosu, dakle na 359 u prethodnoj godini. A ovaj program novi poduzetnici prelazi dakle trećinu ukupnih zahtjeva. Dakle i svrha je po meni prvenstveno ove agencije bi trebala biti i ona djeluje tako, dakle da tim novim poduzetnicima koji koji kreću, dakle u svijet biznisa da im pruža onu konkretnu, prvenstveno dakle financijsku pomoć. Dakle, osigurava im lakše dolaženje do sredstava. Njima je naravno pomoć najpotrebnija. Oni imaju perspektivne programe, ali nedostatna sredstva i izražavamo u klubu SDP-a zadovoljstvo da je, dakle činjenica da je njima pomoć najpotrebnija prepoznata kroz ove mjere koje agencija pruža. Primjećuje se i značajan porast broja zaprimljenih zahtjeva od većine poslovnih banaka što znači da je agencija prepoznata kao pouzdan i poželjan partner poslovnim bankama u poticanju malog i srednjeg poduzetništva. To do prije nekoliko godina čini mi se nije bio slučaj. Što se tiče odobrenih jamstava, odobreno je 410. Isto tako to ističem kao veliki pomak u odnosu na 243 u 2012. Sama izdana jamstva rasla su, dakle sa 161 na 384. Dakle, u svim segmentima po ovoj mjeri bilježi se značajan rast. Što se dakle tiče isplata po jamstvima ta su rekao bih ipak umjerena, te su isplaćena u 32 slučaja. U tom pogledu pozdravljamo dakle transparentnost ovog izvješća gdje je dakle naveden popis poslovnih subjekata po kojima su isplaćena jamstva u 2013. godini. Kao novu vrlo dobru mjeru istaknuli bi, dakle mjeru mikro kreditiranja kao najpovoljnijih kredita za mikro poduzetnike. Rekao bih da je upravo to najveći problem malih poduzetnika posebno onih, dakle koji tek počinju sa poslovnom aktivnošću, dakle dostupnost novčanih sredstava. Imate dobru ideju, imate volju, imate znanje. Jasno problem su uvijek su problem početna sredstva. Mladi ste, nemate ih od kud uzeti. Ovaj program mikro kreditiranja tu uskače na kvalitetan i dobar način. Nalazimo da se kao pilot projekt pokazao dobrim. Evo i potičemo njegovu širu primjenu. Vidi se da interes postoji. Da je program dobar govori i brojka od 220 zahtjeva, premda se radi dakle samo o pilot projektu. Strateška mjera ove agencije program bespovratnih potpora. Šire je poznat pod nazivom Poduzetnički impuls. Mislim da je taj program i ta mjera i najviše prezentirana i kroz medije i kroz medijske aktivnosti agencije, kroz dakle i razne tribine i savjetovanja. moram i pohvalit agenciju da je održavala i tribine i poznavala s tim svojim mjerama poduzetnike i na terenu. I dakle ova mjera je uvijek zauzimala nekako centralno mjesto. Ta mjera je definirana kroz tri glavna područja – gospodarski oporavak i razvoj poduzetništva, tehnološki razvoj, jačanje konkurentnosti, te regionalni razvoj i korištenje fondova EU. Rekao bih da su kroz definiranja ovih područja dobro prepoznati strateški pravci kojima treba ići i na području malog i srednjeg poduzetništva. Također bih tu, dakle pohvalio opet transparentnost gdje se dakle vidi koji su, dakle poduzetnici ostvarili pravo na korištenje mjera iz ovog iz ovog programa. Također nalazimo dobrim da se i navode u izvješću očekivani učinci provedbe aktivnosti, tako da ih možemo i kasnije valorizirati i vidjeti na koji način su, da li su postignuti ti konkretni učinci, odnosno da li možemo valorizirati rad agencije u idućem razdoblju. daljnjih mjera kako dakle slijedi u izvješću navode se projekti savjetodavne infrastrukturne podrške gdje svakako treba istaknuti pilot projekt poticanja energetske učinkovitosti. Tu su dodijeljena dakle 23 mjere za 23 poduzetnička projekta. Svakako pozdravljamo da je ovdje prepoznata potreba poticanja energetske učinkovitosti. Hrvatska je naravno uvoznik energenata. Jedni smo od najvećih uvoznika struje i svih ostalih energenata. Svakako da programi poticanja energetske učinkovitosti znatno mogu utjecati ne samo na efikasnost poduzetnika već i na gospodarstvo u cjelini kroz, dakle smanjenje dakle neto one naše bilance uvoza i izvoza. Jer velim Hrvatska je veliki, veliki uvoznik energenata i svakako u ovom području ne samo u segmentu malog i srednjeg poduzetništva treba posvećivati puno veću pažnju nego do sad. Ovdje je to prepoznato. Potičemo i dalje rast i razvoj na ovom području. Treba istaknuti projekt mreže studentskih poduzetničkih inkubatora, jedan od glavnih problema rekao bih hrvatskog poduzetništva je da mi još uvijek dijelom u našoj svijesti živimo u nekim možda prošlim vremenima i da to poduzetničko razmišljanje, poduzetnički duh nisu razvijeni u dovoljnoj nisu razvijeni u dovoljnoj mjeri. To je naravno drugi problem, to je i problem našeg školskog sustava i općenito poduzetničke klime u društvu. Ali svakako je zanimljiv ovaj projekt …/Govornik se ne razumije./… inkubatora u koje su uključene 32 visoko školske institucije i mislim da predstavlja jedan od koračića u pravom smjeru ka dakle razvijanju tog poduzetničkog duha onih kojima je to u biti najpotrebnije, koji bi trebali biti budući nosioci našeg poduzetničkog razvoja. Dakle, mladima koji se obrazuju na području gospodarstva, ekonomije i ostalih područja koja su bitna za razvoj poduzetništva i gospodarstva. Na području EU fondova koje također nije zanemarivo dakle u izvješću je navedeno operativni program za regionalnu konkurentnost. Posebno tu ističem u sklopu toga program promocije i pružanja savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu. Dakle gdje je 160 odabranih subjekata malog i srednjeg poduzetništva bilo uključeno u tu mjeru. dakle započeo u srpnju 2013. godine kad smo dakle ušli u EU. Posebno mi se čini da tu postoji potreba da se naši mali i srednji poduzetnici kao dio gospodarstva koji ne raspolaže možda sa dovoljnom količinom znanja da se na kvalitetan način uključi u dakle programe koji bi omogućili dobivanje sredstava iz EU fondova. Tu su veliki u biti u povoljnijem položaju jer velim mogu angažirati na bolji način stručnjake, mogu ih čak zaposliti, mali poduzetnici to ne mogu. Mislim da je posebno potrebno da ova agencija njih prati i na tom segmentu. Tu je dakle krenuto s tim, u svakom slučaju to će trebati isto tako dići na još veće nivoe. Kad govorimo o informiranju treba istaknuti i ovu mjeru informiranja ulagača, čini mi se također da jedan od dosta velikih problema kad govorimo posebno o start up-u i kretanju u poduzetničke vode je činjenica da mali poduzetnik često ne može biti detaljno detaljno informiran čak ni o svim propisima i pravilima koja mora zadovoljiti da bi pokrenuo određenu aktivnost. Sigurno da mu to i ova agencija ali i čitav sustav mora naći mjere kako da tom malom poduzetniku bude na usluzi, da bude njegov servis. Dakle, da mali poduzetnik koji možda jedan ili dva ili sa tri radnika ulazi u poduzetničke vode da mu se daju sve informacije da ne dođe u situaciju da mu dolaze za 3 dana, za 10 dana inspekcije i da mu kažu nisi ispunio ovaj propis ili onaj propis zbog zbog toga što nije i ne može biti realno dobro informiran. Mislim da tu čitav sustav pa i ova agencija mora uskočiti na kvalitetan način i u ovoj mjeri, kad govorimo o informiranju ulagača sigurno tu se radi na tome, posebno dakle kod pružanja informacija investitorima. Ali svakako potaknuo bih i djelovanje na ovom području. Zaključno, rekao bih da se iz ovog izvješća vidi da je radom ove agencije značajno se pomoglo sektoru malog i srednjeg poduzetništva kroz mjere koje su bile, što se vidi iz ovog izvješća, dobro pogođene, dobro strukturirane. Šteta što naravno nisu mogle biti i veće, a iz onih podataka koje ste već čuli u raspravi dakle da je u prethodne dvije godine otvoreno na ovom području neto 12 tisuća novih radnih mjesta vidi se da i u se da i u tom segmentu rad ove agencije je bio dobar. I svakako u ime kluba SDP-a ćemo podržati ovo izvješće. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I završno u ime predlagatelja predsjednik Uprave HAMAG-a gospodin Darko Liović. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane dame i gospodo zastupnici evo ja vam se zahvaljujem dakle na provedenoj raspravi i zapamtio sam sve vaše sugestije. Naravno da se uvijek može i mora bolje. Ja bih se samo referirao dakle tijekom rasprave potaknuta su određena pitanja, uloge Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije općenito dakle u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva ali i po nekim drugim pitanjima. Pa evo samo dozvolite da vas upoznam dakle sa nekim aktivnostima koje mi upravo i provodimo, a koje su na tragu onoga što je ovdje upravo bilo spomenuto. Dakle, bilo je spomenuto da bi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije trebala dakle i u regionalnom dijelu i napraviti jedan iskorak i potaknuti dakle regionalni razvoj svih hrvatskih područja. Konkretno kada je riječ o provođenju poduzetničkog impulsa tu postoji jedna ajmo reći to tako pozitivna diskriminacija gdje se dodjeljuju jedni dodatni bodovi za bespovratna sredstva, dakle upravo po ravnomjernosti odnosno razvijenosti državnog područja odnosno posebno se boduju ona područja gdje je stupanj gospodarske razvijenosti ispod prosjeka RH. Što se Što se tiče dakle transparentnosti svi se pozivamo na transparentnost, međutim činjenica je da je što se tiče Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije po prvi puta se krenulo u javno objavljivanje podataka podataka vezanih za odobrenu potporu odnosno za izdano jamstvo. To je prvi put dakle od 2012. godine da se na taj način transparentno pokazuju sve odobrene državne potpore i u tom smjeru taj iskorak, barem za ovu instituciju, je napravljen po prvi puta protekle godine. Bilo je i određenih primjedbi vezano za strukturu portfelja izdanih jamstava pa se tako primijetilo da je pitanje u koje sektore se plasiraju ta jamstva? Bilo je pitanje dakle potegnuto poljoprivrede tako da je činjenica da od ukupno milijardu i 300 milijuna kuna izloženosti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije u poljoprivredi 540 milijuna kuna izloženost. Međutim, ja ću vam reći dakle da je u 2012. i 2013. godini generirano samo 140 do 700 i nešto milijuna izdanih jamstava u sektoru poljoprivrede, a ostalih 400 milijuna kuna koje se nalaze u portfelju jesu jamstva koja su izdana prije 2012. 2012. godine i to po operativnim programima Ministarstva poljoprivrede poticanja svinjogojstva, govedarstva, trajnih nasada i ostalih operativnih programa koje su provođene od Hrvatske vlade u periodu prije 2012. godine. Dakle, tu je napravljen jedan značaj iskorak u strukturi izdanih jamstava tako da više poljoprivreda, ja bih rekao koliko god treba naravno poticati poljoprivredu, ali napravljen je iskorak prema ostalim sektorima dakle prvenstveno tu mislim na turizam i prerađivačku industriju. Potaknulo se pitanje isto tako u ovoj raspravi zašto se izdaju jamstva prema državnim bankama. Ja ću isto tako napomenuti da je do 2012. godine struktura izdanih jamstava bila od 70 do 80% izdanih jamstava prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, i Hrvatskoj poštanskoj banci, i Croatia banci koje su dakle u državnom vlasništvu. U 2012.i 2013.godini udio izdanih jamstava prema državnim bankama, odnosno bankama u državnom vlasništvu je sa 70 i nešto posto smanjen na manje od 30% što je upravo dakle ovo što je i bilo napomenuto da Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije mora napraviti iskorak prema komercijalnim bankama što mi i činimo dakle u ovom proteklom periodu i cilj je upravo potaknuti poslovne banke, komercijalne banke da kreditiraju male i srednje poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Evo, ja se još jednom zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi. U ime uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije obećajem da ćemo nastaviti intenzivno raditi na poboljšanju poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj sa svoje strane i da ćemo svoje projekte i programe pokušati prilagoditi na način da one zaista budu korisne za male i srednje poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati sutra. Sutra u 9,30 počinjemo sa Izvješćem o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2013. godinu a u 12 sati ćemo glasati o raspravljenim točkama. Doviđenja.